Проекти за решения за промени в състава на постоянни комисии на Народното събрание. Вносители: Красимир Велчев и Димитър Главчев на 3 май 2012 г.; Станислав Станилов на 3 април 2012 г. г. 3. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Вносители: Михаил Миков; Анастас Анастасов и група народни представители – продължение от пленарното заседание в предходния петък. петък. 4. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния служител. Вносител: Министерският съвет, приет на първо четене на 8 март 2012 г. 2012 г. 5. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите. Общ законопроект, изготвен въз основа на приетите на първо четене на 8 февруари 2012 г. три законопроекта с вносители: Иван Николаев Иванов, Екатерина Михайлова и Веселин Методиев първи законопроект; вторият е на Министерския съвет и третият на народния представител Димитър Атанасов. 6. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Вносител: Министерският съвет – предвидено е като точка втора за четвъртък. четвъртък. 7. Първо четене на Законопроекта за изменение на Закона за автомобилните превози. Вносител: Министерският съвет. 8. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата. Вносители: Министерският съвет;

Вносител: Министерският съвет, приет на първо четене на 9 февруари 2012 г. – продължение от започналото гласуване на второ четене на законопроекта. 10. Проект за решение за създаване на Временна парламентарна комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с действия и инициативи на длъжностни лица от органи на изпълнителната власт, както и на граждани, при и по повод помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания, и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него през периода 2002 – януари 2012 г. Вносители: Яне Янев и група народни представители. Парламентарен контрол. Разисквания по питането на народните представители Пламен Орешарски и Корнелия Нинова към заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков относно Национална програма за реформи. Уважаеми дами и господа народни представители, това ще бъде т. 1 за четвъртък, 10 май 2012 г., поради отсъствие на министър Дянков на 11-ти в петъчния ден. общо решение на Председателския съвет разискванията, повтарям, ще бъдат утре точка първа. Продължаваме в петъчния ден от 11,00 ч. с отговори на въпроси и питания. Моля да гласуваме.

По реда на чл. 43, ал. 3 е постъпило предложение от народния представител Ваньо Шарков – заместник-председател на Парламентарната група на Синята коалиция, който предлага като точка от дневния ред в настоящата седмична програма да бъде включен Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши цялостен одит на действията на Министерството на здравеопазването по разходване на финансови средства за централни доставки на лекарства, здравноосигурителни плащания на Националната здравноосигурителна каса за лекарства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели и разходването на предоставените трансфери на Министерството на здравеопазването от НЗОК за заплащане на лекарствени продукти и медицински изделия за периода 2005 2011 г., внесен от Мартин Димитров и група народни представители. Кой ще защити

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! От името на Синята коалиция предлагам в програмата на Народното събрание за тази седмица да бъде включена точката с искане за одит от страна на Сметната палата на ценообразуването на лекарствата. Този одит трябва да обхване периода 2008-2011 г. От Сметната палата получихме пълните уверения, че може да бъде готов около месец септември тази година. Защо този одит е много важен? Видя се, че има сериозни проблеми с ценообразуването на лекарствата в България. Видя се, че цените на редица лекарства в България са по-високи от съседните страни и няма разумна причина българските граждани да плащат по-високи цени от гражданите на Турция, на Македония, на Сърбия. Одитът, който ще направи Сметната палата, ще включва и европейски сравнения. Ще включва ценообразуването в редица европейски страни, ще види най-добрите европейски практики. Ще направи връзка и контакти със сметните палати в тези страни и ще види какъв е механизмът, какво е ценообразуването в Европейския съюз, в съседни страни на България, което да гарантира добро разходване на публичните средства и ниски цени на лекарствата. Този одит е важен не само като инструмент, който ще покаже недостатъците. Ще видим не само проблемите, но ще видим и най-добрите европейски решения. Тогава българският парламент и новият министър на здравеопазването ще имат пред себе си сериозен аналитичен доклад, от който ще може да бъде извадена най-добрата европейска практика и да бъде взето най-доброто решение. Надявам се, че с участието на българския парламент ще бъде предприето именно такова решение за подобряване на ситуацията. Госпожо председател,

Вносители: Лъчезар Тошев, Ваньо Шарков, Мартин Димитров, Цветан Костов, Асен Агов, Димо Гяуров и Иван Николаев Иванов. Разпределен е на Комисията по външна политика и отбрана. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Вносители: Ваньо Шарков и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси. Съпътстваща е Комисията по здравеопазването. Проект за решение за промени в състава на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите. Вносители Красимир Велчев и Димитър Главчев. Проект за решение за промени в състава на Комисията по културата, гражданското общество и медиите. Вносители са Красимир Велчев и Димитър Главчев. Проект за решение за попълване състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Вносители са Красимир Велчев и Димитър Главчев. Законопроект

регионална политика и местно самоуправление и Комисията по външна политика и отбрана. Проект за решение във връзка с разисквания по Питане № 254 05-76 от 29 март 2012 г. от народните представители Пламен Орешарски и Корнелия Нинова до господин Симеон Дянков – заместник министър-председател и министър на финансите, относно Национална програма за реформи. Вносители са Пламен Орешарски и група народни представители. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Съпътстващи са Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. На 7 май 2012 г. в допълнение към внесения Годишен отчет за дейността на БАН за 2011 г. председателят на Академията проф. Никола Съботинов е депозирал в Народното събрание извлечение от стенографския протокол на заседанието на Съвета на настоятелите на БАН, на което е обсъден и приет Годишият отчет. Материалът е изпратен и на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта. Същият се намира на разположение на народните представители в Библиотеката на парламента. На 7 май 2012 г. в Народното събрание с вх. № 203-02-17 е постъпил Мониторингов доклад за 2011 г. за изпълнението на Националния план за действие по международната инициатива „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.”, внесен от заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи господин Цветан Цветанов в качеството му на председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси. Докладът е предоставен на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите, Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта, Комисията по здравеопазването, Комисията по труда и социалната политика, Комисията по регионална политика и местно самоуправление, Комисията по културата, гражданското общество и медиите и Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и е на разположение на всеки от народните представители в Библиотеката на Народното събрание. На 7 май 2012 г. от Националния статистически институт са постъпили материали, съдържащи резултати от статистически изследвания относно: „Общ индекс на цени на производител в промишлеността и индекси на цени на производител на вътрешния пазар за март 2012 г.”; „Бизнес климатът в промишлеността, строителството, търговията и услугите през април 2012 г.”; „Резултати от наблюдението на работната сила през първото тримесечие на 2012 г.”; „Информация за образованието в Република България през 2011-2012 учебна година”. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. На 7 май 2012 г. с вх. № 210-00-55 в Народното събрание е внесен Отчет за изпълнението на бюджета на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите за 2011 г.” като Приложение № 3 от бюджета на държавното обществено осигуряване. Отчетът е предоставен на Комисията по труда и социалната политика и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. На 7 май 2012 г. председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова е предоставила на Народното събрание „Четвъртата ревизия на Директивата на НАТО по сигурността на информацията”. За постъпването на материала е уведомена Комисията по външна политика и отбрана. Материалът се намира на съхранение и за ползване в регистратурата на „Чуждестранна класифицирана информация – НАТО” при отдел „Сигурност на информацията” – пл. „Княз Александър I”. На 7 май 2012 г. от председателя на Европейския парламент господин Мартин Шулц е предоставен доклад „Междупарламентарни отношения между Европейския парламент парламент и националните парламенти по силата на Договора от Лисабон – 2010 2011 г.”. Докладът е изготвен от Ръководната група на Европейския парламент за връзка с националните парламенти. Одобрен е от Съвета на председателите на политическите групи. Изпратен за сведение на членовете на Европейския парламент и на всички председатели на национални парламенти. Докладът е предоставен на парламентарните групи в 41-то Народно събрание и на Комисията по европейските въпроси и Контрол на европейските фондове. Електронната версия на доклада може да бъде намерена на интернет страницата на Европейския парламент. Материалът се намира на разположение на народните представители в Библиотеката на парламента.

е постъпило заявление от Михаил Ненов Николовски, народен представител от 11. многомандатен избирателен район Ловеч, с което заявява, че на основание чл. 72, ал. 1,

за прекратяване на пълномощията на народен представител Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република Прекратява пълномощията на Михаил Ненов Николовски като народен представител от 11. многомандатен избирателен район Ловеч.” За изказване, заповядайте, Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители,

работата и активната му дейност като член на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на франкофонията. Искам да му пожелая успех в нелеката му мисия като бъдещ наш посланик в Тунис Тунис – държава, която тръгна по пътя на демократичните промени, и където тепърва ще има много предизвикателства за тази държава и за взаимоотношенията ни с нея. Убеден съм, че опитът и познанията на господин Николовски в тази област ще му помогнат да бъде достоен наш дипломат. Също така искам да използвам повода, за да призова ръководството на Парламентарната група на ГЕРБ да предложи в най-скоро време заместник на господин Николовски като член в Делегацията на Парламентарната асамблея на франкофонията, тъй като предстоят важни заседания на различните органи на асамблеята. Благодаря. Реплики? Няма. Други народни представители? Няма. Поставям на гласуване Проекта за решение за прекратяване пълномощията на народен представител. Гласували

Първото предложение е от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ

Няма. Подлагам на гласуване така предложеният ви Проект за решение.

проект за решение. Гласували 98 народни представители: за 96, против 1, въздържал се 1. Предложението е прието, а с това и решението. Следващото решение, също предложено от колегите Красимир Велчев и Димитър Главчев, е за промяна в състава на Комисията по културата, гражданското общество и медиите. Представям Ви Проект на: „РЕШЕНИЕ за промени в състава на Комисията по културата, гражданското общество и медиите Народното събрание на основание чл. 79,

1. Освобождава Нели Иванова Калнева-Митева като член на Комисията по културата, гражданското общество и медиите. 2. Избира Валери Маринов Ангелов за член на Комисията по културата, гражданското общество и медиите.” Изказвания по така предложения проект за решение? Няма. Подлагам на гласуване предложеното Ви решение.

подписите на колегите Красимир Велчев и Димитър Главчев е внесено предложение за попълване състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Представям Ви Проект на: „РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Избира Ралица Тодорова Ангелова за член на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.” Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване така предложеният ви Проект за решение.

Постъпили са и предложения от името на Парламентарната група на Партия „Атака”. Първото е подписано от проф. Станислав Станилов. Същото е за попълване състава на постоянната Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика, с приложени мотиви. Ще ви докладвам Проекта за решение:

и чл. 20, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Избира Десислав Славов Чуколов за член на постоянната Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика.” Изказвания по този въпрос, колеги? Няма. Подлагам на гласуване така предложеният ви Проект за решение.

увеличаване и попълване състава на Комисията по околната среда и водите с мотивите към него. Проектът за решение е следният: „РЕШЕНИЕ за увеличаване и попълване състава на Комисията по околната среда и водите Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република

2. Избира Павел Димитров Шопов за член и заместник-председател на Комисията по околната среда и водите.” Изказвания по този проект? Няма. Подлагам на гласуване така предложеният ви Проект за решение.

Моля да гласуваме. Гласували 82 народни представители: за 15, против 10, въздържали се 57. Предложението не е прието. Следващото предложение също от Парламентарната група на „Атака” е за увеличаване и попълване състава на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите. Проектът за решение е следният: „РЕШЕНИЕ за увеличаване и попълване състава на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, във връзка с чл. 18, ал. 7

от 18 на 19 народни представители. 2. Избира Николай Янков Пехливанов за член на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите.” Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване така предложения ви Проект за решение.

Проект за решение. Гласували 91 народни представители: за 22, против 8, въздържали се 61. Проектът за решение не е приет. Следващото предложение, със същите основания от името на Парламентарната група на „Атака”, е за увеличаване и попълване състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.

от 18 на 19 народни представители. 2. Избира Огнян Стоичков Янакиев за член на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.” Изказвания?

председател, уважаеми колеги, искам да се обърна към ръководството на Партия ГЕРБ: вече няколко пъти поставяме въпроса, че един от независимите народни представители не е в нито една комисия. Тук, от трибуната на Народното събрание, председателят на Народното събрание госпожа Цецка Цачева поеха ангажимент да бъдат преразгледани квотите, съобразно това на напуснали народни представители от парламентарни групи. Вече ще свърши мандатът на това Народно събрание, все още народен представител в лицето на Камен Петков не е в нито една комисия. Това е просто шокиращо. Аз не мога да разбера докога докога ще поставяме този въпрос?! Едно нещо, което имахте да свършите, като се поеме ангажимент към един народен представител, да може той да изпълнява 100% своите задължения и вие не го изпълнявате. Обръщам се с молба: господин председател, вземете отношение по този въпрос и още другата седмица да бъде отхвърлен и решен, като Камен Петков бъде представен в някаква парламентарна комисия. Направили сме предложение до ръководството на парламента. Много Ви моля, изпълнете си ангажимента!

и 50 секунди; на Парламентарната група на Движението за права и свободи – 18 минути; на Парламентарната група на Синята коалиция – 16 минути; на Парламентарната група на „Атака” – 15 минути; на независимите народни представители остават 8 минути и 22 секунди. Продължаваме с разискванията. Господин Ремзи Осман беше заявил желанието си за изказване, но не го виждам в залата. Има ли други желаещи за изказвания по законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс? Госпожо Крумова, вече сте се изказвали по същество, така че няма възможност. Ако няма други желаещи за изказване, моля народните представители да влязат в залата. Предстои гласуване.

Подлагам на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс под № 254-01-42, внесен от народния представител Михаил Миков на 19 март 2012 г. Гласували

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, първо, ще направя процедурно предложение, на основание чл. 39, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за допускане в пленарната зала на господин Владислав Горанов – заместник-министър на финансите

„Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния служител, № 102-01-78, внесен от Министерския съвет на 21 ноември 2011 г., приет на първо гласуване на 8 март 2012 г. „Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния служител”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Няма. Подлагам на гласуване предложението на вносителя за параграфи 1 и 2, които се подкрепят от комисията.

Параграф 6 – има постъпило предложение от народния представител Светослав Тончев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3: „§ 3. В чл. 11, ал. 2, т. 6 думите „и допълнителните възнаграждения” се заличават.”

Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 33, който става § 39, така както е по доклада.

Гласували 70 народни представители: за 63, против 3, въздържали се 4. Текстът е приет. По § 47 има предложение на народния представител Тончев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §

„Брутна заплата Чл. 67. (1) Брутната заплата се състои от основна заплата и допълнителни възнаграждения. (2) Разходите за основни заплати на държавните служители и на служителите по чл. 107а от Кодекса на труда и дължимите за тях осигурителни вноски за сметка на осигурителя са в размер, не по-малък от 70 на сто от разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски по бюджетите на разпоредителите с бюджетни кредити. Минималните и максималните размери на основните заплати по нива и степени, размерите на допълнителните възнаграждения, както и редът за получаването им се определят с наредба на Министерския съвет и не могат да бъдат по-ниски от определените в трудовото законодателство. (4) Органът по назначаването определя индивидуалния размер на основната заплата на държавния служител, като отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалния опит. Индивидуалната основна заплата на служителя може да се увеличава: 1. въз основа на годишната оценка на изпълнението на длъжността; 2. при завръщане от отпуск за бременност и раждане или за отглеждане на дете; 3. след изтичане на срока за изпитване; 4. при завръщане от отпуск или от командировка с продължителност повече от една година или при възстановяване на уволнен служител; 5. при завръщане на служител, изпратен в друга административна структура по реда на чл. 81б; 81б; 6. при преназначаване на друга длъжност в по-високо ниво на основната заплата. (6) Определянето и увеличаването на индивидуалния размер на основната заплата на държавния служител се извършва по реда на наредбата по ал. 3. (7) Допълнителните възнаграждения са: 1. допълнително възнаграждение за нощен труд; 2. допълнително възнаграждение за извънреден труд; 3. допълнително възнаграждение за работа през официалните празници; 4. допълнително възнаграждение за времето на разположение; 5. допълнително възнаграждение за постигнати резултати. (8) Допълнителното възнаграждение по ал. 7, 7, т. 5 се определя за точно и в срок изпълнение на поставените задачи, като се изплаща четири пъти годишно – през месец април, юли и октомври за текущата година и през месец януари – за предходната година, въз основа на оценка по ред, определен в наредбата по ал. 3. ал. 3. (9) Разходите за допълнителните възнаграждения по ал. 7 са в размер не повече от 30 на сто от разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски по бюджетите на разпоредителите с бюджетни кредити. (10) Размерът на допълнителното възнаграждение по ал. 7, което може да получи държавен служител, не може да надвишава 80 на сто от начислените му за съответната година основни заплати. (11) На държавния служител не може да се определят допълнителни възнаграждения на основания, различни от посочените в този закон.

Господин председател, госпожи и господа народни представители! Това е един от основните текстове в изменителния законопроект, който определя на формиране на заплатата, съчетаването на основната заплата и допълнителните възнаграждения. Този текст, в сравнение с предложения от вносителя, има две подобрения. Едното е, че вече се определя и съотношението между допълнителното и основното възнаграждение по отношение на индивидуалната заплата, тъй като в първоначалния вариант това се отнасяше само до общия размер на средствата в дадена администрация. Така че това създава едно по-ясно регулиране на формирането на заплатата. Другото е, по мое предложение се възприе като критерий, който органът по назначаването трябва да отчита при определяне на индивидуалния размер на основата заплата на държавния служител, освен заеманата длъжност и професионалният опит да се има предвид неговата квалификация. Въпреки отбелязаните промени, смятам, че остава проблемът, който поставихме остро още при първото четене на законопроекта за това, че отпада класът – задължителното отчитане на трудовия стаж, който лицата имат. При това положение сега заемащите длъжности в администрацията еднократно ще бъдат компенсирани, но времето, което те са прослужили, няма повече да бъде задължителен фактор, да бъде отчитано при формиране на тяхната заплата. Това трябва да се приеме като тяхно ощетяване, като отстъпление от нещо, което вече е завоювано в продължение на десетилетия. Предупредих, че тази стъпка най-вероятно не след дълго време ще бъде последвана и от промяна в Кодекса на труда. Така че днес за държавните служители, след някой месец или година за всички, работещи в България. Призовавам синдикатите да излязат от този спокоен тон, от този дискусионен ракурс, в който поставят проблемите на труда, и отсега да се подеме темата, защото тя най-вероятно ще се появи и отново ще бъде в противовес на интересите на работниците и служителите в България. На това обръщам Вашето внимание и това само по себе си е основание ние да не дадем подкрепа за предлагания параграф. Благодаря Ви за вниманието. Госпожо Фидосова, заповядайте – първа реплика. това е принципен въпрос, който разглеждахме на първо четене. Колеги, това наистина е основният текст в законопроекта, с който променяме основата и начина на формиране на работната заплата на държавните служители в администрацията. Смятаме, че трябва да се премахне и затова премахваме допълнителното възнаграждение за прослужено време, което сега влизаше в заплатата. То е един несправедлив критерий за всички работещи български граждани, включително и на състава държавни служители, защото в момента се заплаща не за постигнати резултати

получава. Ние смятаме, че това е един остарял подход и начин, който не отговоря нито на реалната ситуация, нито пък води до стимулиране на работниците и служителите, които са в са в администрацията като държавни служители, да изпълняват своите задължения. Паралелно с това не трябва да забравяме, че ние усъвършенстваме и системата за оценка на служителите в администрацията, като отново слагаме акцент върху постигнатите резултати. Този, който е постигнал по-добри резултати, ще има по-високо възнаграждение. Смятам, че това е нормалният принцип, който следва да се спазва във всяка една развита и правова страна, като нашата Република България. Господин председател, госпожи и господа народни представители! Госпожо Фидосова, според мен въвеждането на атестирането, индивидуалната оценка за труда на служителя е в подкрепа на моята идея, защото, ако даден служител не покрива определени изисквания, ако продължително време той получава обосновано ниски оценки за своята дейност, той въобще не трябва да бъде в администрацията, независимо от неговия трудов стаж. Но след като това лице изпълнява на приетото ниво своите задължения, или на по-високо, сам по себе си фактът, че той продължително изпълнява тази функция, също трябва да бъде зачитан. В днешните условия е немалък проблем, защото през последните години някои млади и подготвени хора преминават за две-три години през държавната администрация, получават познания, допълнителна квалификация, след това отиват в частния сектор и по този начин администрацията трудно формира специалисти, които трайно да работят за държавата.

че се въвежда праг на допълнителното индивидуално възнаграждение. Забележете, Вие предлагате това допълнително възнаграждение да не надвишава 80 на сто от основната заплата, тоест по пътя на допълнителното възнаграждение да се формира едва ли не паралелна заплата на основната, докато в рамките на цялото ведомство на администрацията тези средства не би трябвало да надвишават 30 на сто.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Неслучайно още на първо четене този въпрос, тази точка точка предизвика много остър дебат. Решаването на този въпрос ще бъде с много далечни последици и ще преобърне едно правило, един ред, който досега в десетилетията се е сложил в България традиционно и който работи, според мен, перфектно. На всички трябва да ни е ясно, че всъщност се касае за премахването на така наречения клас „прослужено време” за държавните служители – нещо, което либералстващи икономисти и някои кръгове отдавна се опитват да направят. Правеха се опити в предишните издания на Народното събрание и от предишните управляващи. Явно, сегашните управляващи от ГЕРБ са на път да го направят. Аспектите са в много отношения. Първо, на практика се цели намаляване на заплатите на държавните служители и нищо друго. Обещанието, че те ще бъдат компенсирани после по начина, по който това се предвижда – с атестации и с определяне от страна на преките им ръководители на допълнителни възнаграждения, не може да премахне впечатлението и това, което на практика ще стане, за намаляване на заплатите на държавните служители. Това, от една страна. От друга страна, когато беше разискван законопроектът на първо четене, всички коментираха и бяха наясно, че се отнася до въвеждането на възможности за произвол от страна на преките на държавните служители, които по правило се назначават и са повечето хора от управляващите и хора на властта. Това е другата цел на законопроекта. през своето тригодишно управление досега и оттук нататък, както досега се опитваше и ще продължи да се опитва да назначава на възлови постове свои кадри, свои хора, които всъщност ще определят по тяхно усмотрение, по едни много произволни критерии заплатите на държавните служители, които са им подчинени и на които те са началници. Това е втората втората цел на този законопроект – да бъдат обхванати все повече в примка държавните служители от назначените от ГЕРБ техни началници и шефове, за да бъдат послушни, за да бъдат под контрол. Третата неблагоприятна последица от премахването на клас „прослужено време” ще бъдат междуведомствените и вътрешноинституционални войни, които ще се разгорят. Това няма да бъде съревнование за по-добра работа на държавните служители, за да получат по-големи възнаграждения и по-добри заплати, а ще разгори вътрешните вражди, вътрешните съперничества, които ще доведат до вътрешноведомствени и вътрешноинституционални войни. Ние от „Атака” не виждаме смисъл и каквато и да е полза от премахването на клас „прослужено време”, което да доведе до някакви благоприятни добри последици, свързани с по-добре свършена работа от работниците и служителите. Затова се обявяваме категорично „против” този много сериозен удар

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Шопов, от Вашето изказване останах с впечатление, че изобщо не сте прочели целия законопроект и по-специално доклада за второ четене. Ще се спра накратко, в рамките на две минути, на трите неблагоприятни последици, които изброихте. Слагам ги в кавички, разбира се. Първо, „намаляване на заплатата на държавните служители”.

По отношение второто, което казахте, че ще има произвол от страна на преките ръководители по отношение оценяването при атестиране на държавните служители, това също не е така. Първо сме разработили и усъвършенствали системата на атестиране и за първи път даваме възможност служителите, които са оценявани от прекия ръководител, да възразят, да обжалват тази оценка пред контролиращия ръководител. Това е по-горният ръководител, който може да увеличи или да намали с една единица съответната оценка, получена от прекия ръководител. Надявам се, че сте запознати с действащия почти осем години Закон за държавния служител и не отричате в своите изказвания изобщо съществуването на тези критерии, по които досега правим оценяване на работата на държавните служители. По отношение на третата „неблагоприятна последица”, че ще се разгорят междуинституционални и вътрешни войни, господин Шопов, сега един домакин в една администрация може да получава 500 лв. заплата, а в друга администрация или агенция да получава 1000 лв. нов начин на формиране на работната заплата на тази длъжност „Домакин” или „Експерт”, или „Главен експерт” ще се получава едно и също основно първоначално възнаграждение, което ще бъде заложено за тази заплата. Оттук нататък всеки, според постигнатите резултати, според опита и квалификацията, ще получава този размер на допълнително възнаграждение, който, веднъж е в рамките на 30% от това, което се полага на съответната администрация като бюджет и, втори път, с ограничението, че годишно тази заплата не може да надхвърли неговата заплата и може да бъде в размер до 80% от годишното му възнаграждение. Може да бъде 10%, може да бъде 20%, може да бъде 30%, това е преценка на работодателя, на ръководителя, който оценява съответния служител.

ще се запази размерът на трудовото възнаграждение само през първата година. Спомняте си каква логика имаше в това отношение. След това, след първата година, когато вече започнат другите атестации, тогава във всички случаи,

просто, ясно и безспорно. За първата година Вие сте прави – първата година работниците и служителите няма да почувстват намаляване на заплатите си, но след това намаляване на заплатите ще има, защото оттам нататък ще бъдат загубени базата и критериите за тази първа година и заплатите ще може и ще започнат да намаляват. В това няма никакво съмнение и хората трябва да бъдат наясно, че ще бъде така. Колкото до другото правило, че можели работниците и служителите да обжалват атестацията на прекия си ръководител, която ще им бъде дадена пред по-горния си началник,

се започва – и такава е логиката на реформите и смяната на кадрите – отгоре-надолу, от по-висшите шефове към по-нисшите. След като по-долният шеф

Той не е някаква особена юрисдикция, не е обективен правораздавателен орган, съд, който да отмени, и по-горният шеф от ГЕРБ ще потвърди решението и атестацията на по-долния шеф, Виждате ли до какво безумие се стига – да се обжалват вътрешноведомствени, вътрешноучрежденски актове и действия по повод на заплати неща, които са смешни, несъстоятелни, които наистина ще предизвикат вътрешноведомствени и вътрешноинституционални войни.

на пръв поглед изглежда, че този текст е подобрен в сравнение с текста на господин Дянков, с който той толкова много се хвалеше, и който имаше няколко механизма за заобикаляне на идеята за контрол върху безконтролните допълнителни възнаграждения. Припомням Ви точки 5, 6 и 7 от текста на вносителя, където се говореше за допълнително възнаграждение за постигнати резултати, допълнително възнаграждение за изключителни резултати и допълнително възнаграждение с непостоянен характер, определени с акт на Министерския съвет. Сега народните представители са положили усилие поне последните две основания да отпаднат, което е усилие в положителна посока. И в крайна сметка сме изправени пред въпроса само за допълнително възнаграждение за постигнати резултати. Тук обаче, когато анализираме след това механизмите, какво забелязваме? Първо, не се реализира заявената пак от вносителя Дянков тенденция, защото той не го беше предложил като текст от закона, допълнителните възнаграждения да са в рамките на 30%. Забележете, че тази идея беше лансирана не като общият бюджет за възнаграждения да бъде до 30%, а като идея, че освен това индивидуалният бонус ще се движи в тези рамки. Тук нещата коренно са променени. Тоест това, което на нас ни се говореше на първо четене, изобщо не се реализира на второ четене. Използват се аналогични числа,

определи повече от 30% общо раздадени допълнителни възнаграждения от своя бюджет. Това – добре. Оказа се обаче, че на отделния държавен служител могат на практика да

тази преценка ще се прави и четири пъти в годината ще се изплаща допълнително възнаграждение. На първо четене се създава впечатление, че четири пъти в годината може да му се даде по една заплата, или по-точно 80%. Всъщност, оказва се в ал.

Това е ал. 10. Говоря го, за да е ясно, че става въпрос за плащане на практика на допълнителни около десет заплати. Създаден е механизъм, при който един държавен служител може да бъде възнаграден с десет допълнителни заплати на година. Така излиза от текста,

нека да го изчистим, защото трябва да е ясно какво гласуваме. Аз смятам, че ако това тълкуване е правилно, ние не можем да подкрепим този текст. Не можем, защото се създава възможност за раздаване на големи бонуси на определен кръг хора. Ако е така – трябва да е ясно. Не можем да подкрепим текста и по другата причина, че отнемането, премахването на допълнителното възнаграждение за прослужено време се извършва по един абсолютно безпардонен начин. Българските граждани са абсолютно неподготвени за това. Казвам българските граждани, защото прав е колегата Стоилов, че това е първа серия. Втората серия ще бъде много скоро и това възнаграждение ще бъде премахнато и за служителите на трудов договор. Благодаря

българските държавни работници и служители получаваха законно свое възнаграждение, което се измерваше с прослуженото време и стажа, който имаха, предвид презумпцията, че опитът, който са натрупали и имат, предполага, че трябва да получават по-големи суми от тези, които са започнали току-що своя трудов стаж и работа. Оттук нататък Вие използвате думата „бонуси”, всичко ще бъде въпрос какви бонуси ще получават. И тук думата „бонуси”, досега използвана в неблагоприятен смисъл, се превръща в едно правило, с което да бъде наречено онова, което би трябвало законно и нормално да получават работниците и служителите. След скандалите с бонусите, които наистина увредиха много на имиджа на управляващите, ГЕРБ се опитват да усъвършенстват и да намерят някаква нова система, някакъв благоприятен вид за получаване не на друго, а точно на бонуси. И то не по един път на годината, а четири пъти на годината. Когато нещата се стекат до такъв подход и станат по преценка на прекия ръководител, наистина ще се разгорят тези личностни и междуинституционални, междуведомствени борби, от които няма да произтече нищо добро. Така че думата, която употребявате Вие – „бонуси”, най-точно приляга и обяснява това, което ще стане. Ако досега обществото биваше скандализирано с получаването на бонуси един път на годината, оттук нататък това ще стане нещо непрекъснато. Непрекъснато, през четири месеца, ще се говори за бонусите на един или друг работник и служител в едно или друго ведомство, в една или друга институция.

Законопроектът е категоричен. В ал. 7 сме разписали видовете допълнителни възнаграждения, които могат да получават държавните служители, като в точки 1, 2, 3 и 4 са записани допълнителните възнаграждения, които са задължителни за изплащане на държавните служители. Това, което е записано в т. 5 като допълнително възнаграждение за постигнати резултати, така както го наричат някои хора в залата – допълнително материално стимулиране, или бонуси, не се изплаща задължително. Това е правна възможност, която се предоставя на органа по назначение на държавния служител. В ал. 8 сме записали, че това допълнително възнаграждение се определя за точно и в срок изпълнение на поставените задачи и се изплаща четири пъти годишно. Но това е допълнителна правна възможност, само и ако има точно и в срок изпълнение на поставените задачи. Това допълнително възнаграждение сме го ограничили по още един начин в ал. 9, като сме казали, че общите разходи по точки 1, 2, 3, 4 и 5 на ал. 7 не могат да надхвърлят 30% от съответния бюджет,

Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Тончев, аз се учудвам, че Вашият текст е много по-добър от текста на Дянков – че това е правна възможност. Това, което казва обаче, е следното – че за един държавен служител отваряме правна възможност, да е ясно, да получи близо 10 месечни заплати за една година допълнително! Тоест да получи 22 заплати. Трябва да е ясно. Трябва да е ясно, че има механизъм за раздаване на бонуси на партийния актив. Тоест тезата, че законът ще препятства злоупотребата, изобщо не е вярна. Ако 80-те процента бяха 30 или 40, тогава можехме да говорим за правна възможност, защото възможността не е редно да е двойна заплата. Това трябва да е ясно на всички, за които

която забранява на други закони и други народни събрания, включително и това Народно събрание, да променят този режим.

в един закон да забраняваме текстове в някой друг и да си самозабраняваме със закон, не дай си Боже, и на следващото Народно събрание, в което Вие, така или иначе, няма да имате мнозинство и новото мнозинство ще погледне може би с насмешка на този текст.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Искам да погледна предложените текстове, дори и подобрени, от един друг ъгъл как влияе измененият начин на формиране на заплащането на държавните служители по отношение на оценката за тяхната лоялност, защото по презумпция държавният служител трябва да бъде лоялен към държавата. Досегашната система, която отчиташе неговата основна заплата, плюс отчитане на времето, което той е прослужил, бяха ясен и предварителен критерий, от който впоследствие не зависеше на всяко тримесечие да бъде оценяван и съответно да бъде възнаграждаван за своите усилия.

Системата на атестиране е изключително ясна – дори и в момента подобрена, тя дава възможност в минали периоди да се каже един държавен служител дали е вършил своята работа, дали е бил лоялен към държавните интереси и дали неговият престой в държавната администрация е полезен. полезен. Тук много силно възразявам, че механизмът, по който досега е оценявано възнаграждението, отчитайки този допълнителен елемент от неговото възнаграждение за прослужено време, е несправедлив. Напротив, той е много съдържателен, защото оценява дали съответният служител е бил лоялен към българската държава. държава. Не са малко случаите, когато такива държавни служители са преминали през различни политически ръководства на държавните служби. Обаче заменяйки го с новия механизъм (като оценката за допълнителното възнаграждение над основната заплата, което е много съществено – 30% от заплатите; има консенсус, че на много места държавният служител получава ниско възнаграждение), всъщност изведнъж става зависим от оценката за неговата тримесечна лоялност от неговия пряк ръководител. Тук възниква много съществен допълнителен въпрос. Казвате, че ще се оценява допълнителното възнаграждение по повод изпълнението в срок и качествено на неговите задачи. Кой определя срока, обема и качеството на задачите, които той трябва да изпълни? Същият човек, който после ще ги оценява. Това е пар екселанс конфликт – едно и също лице да определя правилата и да дава оценките за изпълнението на тези правила! Нямаше да бъда толкова обезпокоен, ако не ни е позната в момента практиката, която на Вас Ви е още по-добре позната, която Вие прилагате по регионите в страната. страната. Уважаеми колеги, когато се назначава един държавен служител, се очаква той да бъде лоялен към държавата. Аз Ви питам: защо в момента (масови случаи в страната при назначаване както по служебно, така и по трудово правоотношение) карани хора, които постъпват на работа, да попълват заявление за членство в ГЕРБ и, забележете, за лоялност към ГЕРБ?! Възниква един много дълбок въпрос: този човек, след като го назначавате на държавна служба и го поставяте в раздвоението да бъде лоялен и към държавата, и към ГЕРБ, има едно-единствено обяснение, че за Вас държавата е равна на ГЕРБ. Нали се сещате, че с механизма, който прилагате в момента, тази лоялност към ГЕРБ ще бъде тествана на всеки три месеца?! Ако човекът не е демонстрирал достатъчна активност си в очите на този, който му е осигурил работното място, ами той ще бъде порязан с 30%! Аз разглеждам другия случай, който колегата Бисеров преди малко засегна – за стимулирането на тези, които ще декларират, ще проявят и ще защитят лоялността към ГЕРБ. Уважаеми колеги, държавата е много по-силна от всички политически партии – тя затова е държава. Партиите идват и си отиват, държавата обаче трябва да остане. Затова тези механизми, които залагаме, трябва да гарантират на държавните служители, че от тях изискваме единствено лоялност към държавата – към нищо друго! Благодаря Ви.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Господин Михалевски, мисля, че това, което твърдите за подписването на някакви декларации за лоялност и симпатизанти на ГЕРБ, е пълна измишльотина. Вие говорите общи приказки и в момента манипулирате народните представители. Държа в дупликата си да посочите поне един конкретен случай. Аз съм лидер на Варненска област от ГЕРБ и твърдя, че няма нито един такъв случай. Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Михалевски, във Вашето изказване чухме откровени неистини, бих използвала даже и думата „лъжи”. Не само че се опитвате да манипулирате с това изказване народните представители, но и всички български граждани. Уважаеми колеги, Законът за държавния служител е приет и действа от малко повече от седем или осем години. Този закон не сме го променяли по отношение нито на назначаването, нито на обявяването и провеждането на конкурси, нито по отношение на атестирането, израстването в ранг и така нататък. Всички държавни служители, които се назначават в страната, в която и да било администрация, спазват разпоредбите на този закон. Няма как, който и да било, който провежда конкурс, да изисква като задължително основание принадлежност, лоялност към когото и да било, най-малко пък ние като управляващи. Господин Михалевски, ние не сме сменяли назначените от Вас преки или контролиращи ръководители, ако трябва да използвам термините, които сега сме заложили в закона и които са били досега термини осем години в наредбите, които прилагат разпоредбите, свързани със Закона за държавния служител, и начина на определяне на възнаграждението. Категорично искам да заявя, че е крайно несъстоятелно и обидно това да се говори тук, от тази трибуна, за когото и да било, включително за нас като управляваща партия. По отношение на това дали ще получават пет-десет допълнителни заплати. Колеги, обръщам внимание отново какво предлагаме ние в чл. 67. Има основна заплата. За разлика от досега, към нея няма да се прибавя допълнително възнаграждение за клас, а ще се прибавя друго допълнително възнаграждение – колегите взеха отношение в предходното изказване, което е определено какво е в ал. 7 на този член от т. 1 до т. 4. Ако приемем, че един държавен служител сега 30 години трудов стаж и получава по 1% годишно, той получава 30% клас. Сега ще получи тези 30% в основното възнаграждение и допълнително от това ще получи за извънреден труд, нощен труд, официални празници и чак тогава ще дойде това за постигнатия резултат, но то няма да е повече от тези

Господин председател, колеги! Първо, използвам репликата, за да направя предложение за отпадане на второто изречение на ал. 11 „В други закони не може да се определя допълнително възнаграждение на държавния служител”. Нека да остане първото изречение, а поне второто да отпадне. Остава да напишем: „Други народни събрания не могат да приемат текстове, различни от текстовете, които приема това Народно събрание”. А по отношение на темата, всъщност за какво става въпрос? Пак повтарям, 80% това са близо 10 заплати на година. Това са пари, с които се създава партийна аристокрация – за това става въпрос. Аристокрацията е малко по-тясна като състав, обаче високоплатена. Това създавате! Бонусите за партийната аристокрация остават, господин Михалевски.

а от 1999 г. Тук не става дума, че сте променяли нещо по атестирането. Слава Богу, че не променяте. Но аз казвам, че когато има ясни правила да се атестира един държавен служител два пъти в годината, няма нужда от допълнителни механизми – на три месеца да му се определя една значителна част от заплатата според мнението на неговия контролиращ началник. Още повече че ние в момента не знаем точно какъв е механизмът, тъй като в ал. 3 е записано, че това ще става с наредба на Министерския съвет, обаче практиката, която виждаме... И тук ще отговоря на Вашия колега Димитров. Ще Ви дам конкретен пример, без конкретни имена, защото знаем какво се случва, след като кажем конкретните имена. Случаите са от края на миналия месец в данъчното в Кърджали и във ВиК – Кърджали, преди да бъдат назначени, са извикани в офиса на ГЕРБ да попълнят заявление за членство и декларация за лоялност към ГЕРБ. ГЕРБ. Проверете си вътре, в парламентарната група, какви са Ви практиките и аз се надявам, че такива практики ще бъдат прекратени. Благодаря.

Уважаеми господин председателстващ, госпожи и господа народни представители! Откроих два основни въпроса в дискутираните текстове, които според мен трябва внимателно да бъдат обсъдени не само в контекста на политическото говорене, а и в контекста на това дали държавната администрация, вследствие на предложените изменения, ще се вкара ред при определяне на нейното възнаграждение, или ще останат съмненията, с каквито аргументи в момента се оспорват предложените текстове. Принципната позиция, че продължителността на работа, житейският опит на един експерт не трябва да води до по-високо възнаграждение и това, че един експерт е с 30 години стаж, а друг – с 5, е нещо, което според нас с времето трябва да намери регламентация не само по отношение на държавната служба. Доколкото в момента коментираме изменения на Закона за ние сме твърдо убедени, че приносът за изпълнение на съответните служебни отговорности по никакъв начин не трябва да е свързан само с физическия престой или с житейския опит на съответния експерт. се касае до дебата, свързан с това дали 80% са много или малко. Според нас основното достойнство на всички изменения, които сме предложили, се свързва с това, че в момента в над 50 отделни закона се въвеждат различни форми на допълнителни плащания към служителите в администрацията, като по този начин, от една страна (многократно сме получавали критики тук, очаквах подкрепа от всички страни), се натоварва бизнесът чрез определянето на такси и други плащания към определени държавни учреждения с единствената цел да се създадат схеми за бонуси, принципите за които и тяхното разпределение няма да видите в нито един закон. Основното достойнство на предложените изменения е, че те за първи път решават една дълго дискутирана в различни правителства и в различни мандати тема за системата на заплащане в държавната администрация и многобройните, натрупани през годините, изключения от общите правила. В следващите изменения, след този, разбира се, възлов текст, ще видите колко много на брой закони се налага да променим, за да можем да подчиним на принципите, на които трябва служителите в държавната администрация да отговарят, за да можем да вкараме ред в тази система и никой занапред да не бъде укоряван по какъв начин се формират заплатите в определена институция. Напротив, не променим ли този текст, не вкараме ли общите принципи, укор и упрек към отделните държавни органи, с много по-силно основание ще може да продължи да съществува. Трябва да имаме предвид, че държавната администрация не е враг на хората. В този смисъл може да водим дебат колко трябва да бъдат максимално възможните допълнителни възнаграждения, които може служител в държавната администрация да получи, но не смятам, че предложените текстове са по-лоши от съществуващата практика. Напротив, те вкарват единни правила по отношение на цялата държавна администрация. Забележете, по този закон не са назначени органите на държавна власт и техните заместници. По този закон не са назначени и ръководителите на административни единици. По този закон работят държавните служители, като най-високата възможна длъжност е главният секретар. Спекулацията, че тук се въвежда нов модел за отличаване на едни или други партийни номенклатури, е несъстоятелен, доколкото действащият в момента режим е по-благоприятен за подобна негативна практика.

Искам да обърна внимание върху нещо друго. По-нататък, в края на законопроекта, ще видите текст, който категорично гарантира, че с нито една стотинка няма да намалеят получаваните досега възнаграждения на служителите. Съотношението 70 към 30 на сто гарантира според нас модерна система за управление на човешките ресурси, която е масова практика не само не само в държавните администрации по света, но и в частния бизнес. По-пряката и по-честата връзка между индивидуалното трудово изпълнение и възнаграждението, което ще получи съответният служител, според според нас ще допринесе за повишаване качеството на работата на администрацията. Да, рискове от девиантно поведение на определени ръководители винаги е имало и винаги ще има, но системата на структуриране на държавната администрация е такава от 1999 г., както коректно цитирахте първата година на приемането на законопроекта. Системата на администрацията винаги предполага властнически отношения между ръководител и подчинен. Тя няма как да бъде друга. Но с този законопроект ограничаваме правомощията на Министерския съвет до минимум и вкарваме единни правила на ниво закон – такива, каквито понастоящем законодателството няма. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря. Други изказвания по текста?

Гласували 81 народни представители: за 24, против 13, въздържали се 44. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 6, който става § 7, със съдържание и текст, както е по доклада.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Ще Ви помоля да преосмислите това свое решение, защото с него слагате край на десетилетна добра практика, която съществуваше в България – държавните служители да бъдат оценявани според стажа, който имат. Това е чудесен критерий, по който те получаваха повече или по-малко в зависимост от това какъв опит са натрупали в държавната администрация. С това гласуване и с премахването на това много добро правило в нашето законодателство, в нашата практика и в трудовото право хвърляте нещата в непредвидими Оттук нататък ще видите, че онова, което правите, е да разгорите междуличностни борби и вражди. Ще видите, че партизирате определянето на трудовото възнаграждение и го вкарвате в рамките на партийната котерия – определени политически лица, които са шефовете и ръководителите, да определят на чисто политически принцип възнаграждението. Хвърляте нещата от проста и ясна регламентация – за една година 1% увеличение, каквото беше досега, тази материя да се определя от 50 други закона и нормативни акта. Представете си каква сложна система! Същата тази система ще ще създаде и роди нова администрация – допълнителни служители, които да правят тази преценка. Защото един шеф, който трябва да определя тези възнаграждения, няма да може да го прави сам, защото ще се касае до много служители,

Тази система за заплащане на държавния служител е в противоречие с конституционното изискване държавният служител, държавната служба да бъдат деполитизирани. Премахването на възнаграждението за прослужено време, прехвърлянето на цялата преценка доколко служителят си върши работата на текущата оценка на текущия политически ръководител, е пряко противоположна на това основно конституционно изискване. Господин Горанов каза, че няма как отношението между държавен служител и ръководител да не бъде властово. Уважаеми колеги, неслучайно в държавната администрация имаме политически назначения, политически кабинети, където се предполага ръководителят да възлага политически задачи, и държавна служба, за която се предполага, че ще бъде относително независима, автономна, която ще може да дава мнения, становища и предложения на текущото политическо ръководство въз основа на натрупан опит, въз основа на относително независима оценка за същината на въпроса. Да се премахне възнаграждението за натрупан опит, за прослужен стаж, пряко торпилира създаването на стабилна държавна служба и стабилни държавни служители, които изграждат възможността да преценяват, да дават една оценка на база на натрупан опит и да имат самочувствие, че имат пред себе си една пожизнена професионална кариера, като въз основа на своята работа и своя трудов стаж ще получават и възнаграждение за това. за това. Един от основните, възловите въпроси на държавата ни днес, е, че нямаме достатъчно стабилизирана държавна служба, която да може да защити онова, което и Вие прокарвахте в последните законопроекти – обществения интерес, ако щете и чувството за справедливост. благодаря Ви за тези няколко секунди повече, но наистина считам, че с този текст ГЕРБ вкарва един недопустимо политизиран подход при възнаграждението на държавните служители, който уронва държавата.

По § 8 има предложение на народните представители Тончев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя предлага следната редакция на § 7, който става § 8: „§ 8. В чл. 75 се правят следните изменения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Повишаването в ранг се извършва въз основа на годишната оценка на изпълнението на длъжността на държавния служител:

11.” 2. В ал. 2, изречение първо думите „при условие че при атестирането е получил най-високата оценка” се заменят с „при условие че е получил най-високата годишна оценка на изпълнението на длъжността”.”

Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на нов § 9 със съдържание и текст, както е по доклада.

както е по доклада. Гласували 74 народни представители: за 64, против 2, въздържали се 8. Текстът е приет. По § 8 има предложение на народните представители Тончев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 10: „§ 10. Член 76 се изменя така: „Оценяване на изпълнението на длъжността” Чл. 76. (1) Държавният служител ежегодно се оценява за изпълнението на длъжността. (2) Оценяването на изпълнението на длъжността обхваща периода от 1 януари до 31 декември на съответната година. (3) Всеки служител, който има действително отработени най-малко 6 месеца за една календарна година, подлежи на оценяване. (4) Оценяването на изпълнението на длъжността на служителя се извършва от оценяващ ръководител, на когото служителят е непосредствено подчинен. (5) Оценяването на изпълнението на длъжността се извършва въз основа на: 1. постигането на предварително определени цели или изпълнението на преките задължения и поставените задачи; 2. показаните компетентности. (6) Целите по ал. 5, т. 1 трябва да са в максимална степен конкретни, постижими, съгласувани с целите на административната структура като цяло и/или на административното звено, измерими по обем, качество и срокове. (7) Оценяващият ръководител е длъжен да извърши оценката на изпълнението на длъжността безпристрастно и компетентно въз основа на обективно установими факти и обстоятелства. Годишната оценка на изпълнението на длъжността се мотивира писмено, като държавният служител се запознава с направената му оценка. (8) Оценяващият ръководител предава на контролиращия ръководител, на когото той е непосредствено подчинен, годишната оценка на изпълнението на длъжността на държавния служител. (9) 7-дневен срок от запознаване с направената му оценка държавният служител може да я оспори пред контролиращия ръководител, като подаде мотивирано писмено възражение. (10) След изтичането на срока по ал. 9 контролиращият ръководител може да потвърди годишната оценка на държавния служител или да я промени с една оценка.